и да спрат да говорят шумно помежду си, за да можем да чуваме какво се докладва и какво става в залата. ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ХІ – Гласуване с удостоверение за гласуване на друго място.” Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ХІ. представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 200, който става чл. 206 със заглавие „Правила за гласуване”. „Раздел ХІІ – Гласуване на ученици и студенти.” Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ХІІ. Член 201 представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 201, който става чл. 207, със заглавие „Правила за гласуване”. Член 202 – предложение на народните

Уважаеми колеги, видно е и от изписването на чл. 200, който регламентира начина, по който избирателите с удостоверение за друго място могат да упражнят правото си на глас, беше резонно нашето предложение застъпниците да имат възможност да гласуват в секциите, в които ще наблюдават честността на изборите. Всъщност изписването на този текст е доказателство за това, че гаранциите са достатъчни, от една страна, ако се въведе правилото само по двама застъпници да имат възможност да гласуват в дадена секция, които представляват определена политическа сила, и предвид факта, че това се отразява на съответното място в протоколите, се дава възможност както за проверка, така и да се следи за нарушения на тази процедура. Разбира се, че застъпниците не са към избирателните секции, те са на определени кандидати или на политически партии, така че нищо не пречеше с подробното регламентиране на това правило, от една страна, да се осигури честността на вота в отдалечени избирателни секции, а от друга страна, да не се допуснат спекулации и контролиране на вота чрез застъпници. Само искам да обърна внимание, че по този начин, освен че се ограничават възможности за контрол върху честността на вота, не се постига нищо друго, защото схемите за контрол на вота, освен чрез застъпниците, могат да бъдат развивани и по други начини. Например чрез пълномощниците на различните партии, които, така или иначе, са фигури, участници иначе, са фигури, участници в избирателния процес, които по никакъв начин не се контролират от този кодекс. Така че, който е решил да злоупотребява, има възможности за това и чрез други фигури, чрез други участници в избирателния процес, тук според мен напразно се ограничи възможността застъпниците да бъдат през целия ден в избирателните секции, които ще контролират, и това да осигури повече гаранции за честността на вота.

чл. 200, който става чл. 206 със заглавието, което ни се предлага, а иначе по вносител, Раздел ХІІ с наименованието, което ни се предлага от вносителите, чл. 201 по вносител, който става чл. 207, със заглавието, което ни се предлага от комисията, и чл. 202, който става чл. 208 със заглавието, което ни се предлага от комисията. Моля, гласувайте.

„Раздел ХІІІ – Гласуване по електронен път чрез интернет.” Комисията предлага Раздел членове 203-209 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 11 в Преходните и заключителните разпоредби.

Няма. Подлагам на гласуване Раздел ХІІІ, който комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 11 в Преходните и заключителните разпоредби, тоест предложението е за отхвърляне от страна на комисията, тъй като ще тъй като ще отиде на друго място.

Няма желаещи за изказване. Подлагам на гласуване Глава десета с наименованието по вносител, Раздел І с наименованието по вносител и чл. 210 по вносител с предложението за наименование, който става чл.

211 след думата „журналисти” се добавя изразът „и представители на социологически агенции”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 211, който става чл. 210: „Право да присъстват Чл. 210. При отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение могат да присъстват кандидати, един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет,

различни категории представители, в това число кандидати, застъпници на кандидати и партии в избирателните секции. Това предложение е правено много пъти по отношение на различни промени в закони, свързани с различните видове избори избори и не се прие. Не е ясно по какви причини. Сами виждате, че става дума за присъствието на най-малко шест категории лица извън членовете на избирателните комисии, в това число, разбира се, освен застъпниците на кандидатите и на партиите, наблюдатели и журналисти. Правим предложение към присъстващите лица в избирателната секция да се включат представители на социологическите агенции.

които да кажат защо се отхвърля предложението в избирателните секции да присъстват представители на социологически агенции. Те са още една възможност възможност за наблюдаване начина, по който става отварянето на избирателните урни и начина, по който се броят и установяват резултатите от изборите. Естествено това е една възможност за тях самите да тестват и съответно да съпоставят резултатите от проучването с конкретните резултати в съответната секция. Аргументът, че външните лица извън членовете на избирателните комисии, които ще присъстват в помещението на избирателните секции, стават много, не е много убедителен.

физически присъствието на останалите категории лица и избирателни комисии в съответното помещение. Ако някой има аргумент, че „представител на социологическа агенция” е в някаква степен неясно като определение по отношение на бройката, то е точно толкова ясно или неясно, зависи от гледната точка, колкото е определението „наблюдатели” или съответно „журналисти”. Така че не виждам причина да се отхвърля предложението за присъствие в избирателните секции. Апелирам да

да кажа няколко думи в подкрепа на нашето предложение: в края на изборния ден, тогава когато се отваря урната и се броят бюлетините, да присъстват и представители на социологически агенции. Аргументите Аргументите в Правната комисия бяха в посока, че тези, които правят екзит пол в изборния ден, имат други функции, които приключват в рамките на изборния ден. Уточнявам, че в случая нямаме предвид единствено и само тези социологически агенции, които правят екзит пол. Те имат съвсем други ангажименти, които нямат връзка с броенето на гласовете в края на изборния ден. Няма логика, при положение че Политическа партия ГЕРБ е един от привържениците на регионалните преброителни центрове, където под светлините на прожекторите в края на изборния ден всички български граждани, включително, които желаят, могат да дойдат и да наблюдават как се броят бюлетините, респективно гласовете. Честно казано, предвид всички нововъведения, които бяха вкарани в този кодекс, започвам да си мисля дали наистина не е по-добре да се въведат регионалните преброителни центрове. Каквито манипулации ще се правят – да се правят по подмяна на чувалчетата, но поне това, което отиде в преброителния център, да не се фалшифицира по начините, за които ставаше дума преди това. Правя тази вметка, защото отхвърлянето на това предложение, практически е в противоречие със заявената от вас позиция, че максимален брой представители на гражданското общество да следят броенето на бюлетините и по този начин да осъществяват контрол над честността на вота, още повече предвид всички забележки, които бяха отправени по отношение въвеждането само на един знак, именно знакът „Х”, че е в интегралната бюлетина. И още повече очакванията, предвид изнесените изнесените скандални данни напоследък, че е възможно някои политически партии да се занимават с преправяне на бюлетините по начин, който да ги прави недействителни. Така че във ваш интерес в края на изборния ден да има максимално широко представителство на гражданското общество, включително на социологически агенции, които да се убедят, ако вие имате такова намерение, разбира се, че няма да се фалшифицират резултати от избори. от избори. Един от важните моменти е кой брои гласовете. Важно е кой гласува, важно е кой има право, важно е кой контролира срещу изборни манипулации, но най-важно е кой брои! Така че ако при броенето участват един по-широк кръг регламентирани субекти, които да се убедят, че броенето протича честно и не се правят манипулации, това само ще бъде в полза на

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! За пореден път искате да ни внушите нещо, което няма нищо общо с процеса на изборите. Важно е как гласуват хората, а не е важно в какви урни, какви бюлетини пускат и кой брои. И второ, искам да ви попитам тези шест категории, които бяха цитирани и са записани в кодекса, са хора, които следят за честното протичане на изборите, искам вие да ми посочите в дупликата, ако направите такава, коя социологическа агенция има отношение към честното провеждане на изборите? Благодаря. Госпожо Манолова, аз няма да се учудя, ако вие от БСП изброите точно кои агенции да бъдат допускани и кои агенции имате предвид. Защото знаем от самото начало на прехода, че има едни агенции, които са изключително близки до вашата партия, създадени от вас, издържани от вас. Шефовете или собствениците на тези агенции са членове на Висшия ви партиен съвет. Всички ги знаете, вие ги кажете! Няма сега да ги казвам. Ние ги знаем всичките. Знаем имена, които са общоизвестни. Тези социологически агенции, както знаем, са силно комерсиализирани който им плаща и колкото им се плаща, в голяма степен те дават тези данни. Особено в самото начало на прехода и в зората на изборната демокрация

в съответствие до районните избирателни комисии, като проценти. Тук се подхилвате, а много добре знаете, че е така! така! Едни толкова комерсиализирани агенции, в две трети, от които вие имате пряк контрол, сугестирате ги, в голяма степен ги издържате, те са и ваши партийни социологически агенции по всички признаци на това понятие. Не знам каква положителна роля биха имали в организирането и провеждането на едни избори и стоенето по места в секциите, или съответно на по-големите нива на избирателните комисии. Уважаеми колеги, това е още един текст, с който се разстройва досегашният цялостен, добре стикован, проигран механизъм, по който БСП е правел изборите. Това е едно добро попадение в новия

Господин Шопов, улавям се, че започвам да се лаская от изключителните възможности и влияние, които предоставяте на мен и на политическата сила, която представлявам. Би било добре, ако БСП имаше чак такова влияние, но уверявам Ви, няма как в едно демократично общество политическите партии, които и да са те, да могат да контролират неправителствения сектор включително социологическите агенции, наблюдателите и пр. Няма как да се случи! Не разбирам основанията за вашето разстройване, защото правилата са такива, каквито са били и до този момент. Трябва честно да си призная, въпреки че бяхме внесли подобни предложения в предния парламент, те не бяха приети от тогавашното мнозинство. Да, участвах в прокарването на такива предложения, но и тогава нямаше разбиране от гледна точка на това, че не трябва да се разширява прекомерно кръга от лица, които присъстват при отварянето на изборните урни. Нали с тези изборни правила трябва да направим все пак крачка напред? Нали прозрачността е каузата, която ГЕРБ обяви още преди да вземе властта? Най-нормалното нещо е, след като прозрачността, публичността са толкова важни за политическата партия, която внесе и си приема сама този проект, там, където могат да бъдат осигурени такива възможности, това да се направи. Още повече, че то по никакъв начин не пречи нито на текстовете, които ще работят за ГЕРБ в предстоящите избори, на никоя фигура или, тук вече ще използвам думата, схема, не влияе присъствието на наблюдатели в изборните помещения. Това ще бъде един добър знак към гражданите, че политиците нямат какво да крият в момента, в който се броят гласовете. Очевидно разбирането на тези, които ще организират изборите е друго. Започвам да си мисля, че тези данни, които бяха изнесени напоследък, ще имат своето основание и в предстоящите избори и че тук ще се правят опити да се манипулират, освен начинът, по който ще гласуват хората, но и начинът, по който ще се броят бюлетините. Защото, господин Тошев, да твърдите, че няма значение кой брои и как брои, е лицемерно. Абсолютно лицемерно! Всеки от нас знае, че е важно при едно гласуване да е ясно кой брои. И е най-добре, когато се извършва това броене да присъстват максимален брой представители на гражданското общество, за да са убедени всички, че се брои честно. Тук ще ви кажа според мен няма социологическа агенция, която да няма интерес изборите да бъдат честни. Няма такава. А кого имаше предвид, господин Шопов, си знае само той. Тези конспирации са само в неговата глава.

е невъзможен за реализация. Аз не знам вносителите като са го писали дали изобщо са си направили труда да сумират елементарни числа. числа. Аз ще ви дам един съвсем елементарен пример, с който вие ще се убедите, че това на практика няма как да се случи. Да речем най-близкият областен център до София – Перник.

кандидати. Всички те имат възможност да присъстват при отварянето на урната. Освен това всички застъпници по чл. 101, ал. 2, тоест не по двама а по един, тези 33 кандидати имат възможност да имат поне по един застъпник, тоест още 33 души. Станаха 66 човека. човека. На последните избори в Перник имаше регистрирани 28 партии и 7 инициативни комитети. Прибавяме и стават 96. Към тях прибавяме – в Перник поне има 7, 8 или 10 журналисти, и стават над 120 души. Обяснете ми какви помещения са необходими за секционни комисии, за да могат да присъстват, без, забележете, членовете на Секционната избирателна комисия – само тези хора, които вие сте изброили по чл. 210. Това е абсурдно! Това е абсурдно! Тук трябва да добавите един текст: помещенията трябва да бъдат минимум 250 квадрата, за да могат да се съберат тези хора, които сте описали тук. Госпожо Фидосова, Вие като вносител би следвало да станете и да обясните: как е възможно това нещо да се случи? Аз Ви го казвам чисто технически и мисля, че народните представители би следвало да получат информация. Какво Какво се случва, уважаеми дами и господа? Първо, едни хора ще стоят на вратата, други ще стоят на кюшето, едни ще искат да са отпред, други ще искат още по-отпред. се създаде излишна суматоха и вие на практика не сте предвидили никакъв ред, по който председателят на секционната избирателна комисия да въведе някакъв регламент. Това е един текст, който е пожелателен, но на практика е невъзможен за реализация. Затова, като дадете пояснение по него, след това ние ще направим нашите предложения за промяна.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Янев! Ще ползвам правото на реплика, за да дам разяснение в отговор на Вашите въпроси, които поставихте. Във Вашия пример, който дадохте с тридесет и тримата кандидати за общински съветници, само не дадохте пример колко са секциите в Перник. Тук колегите, може би трябва да ми помогнат. (Реплики

редакцията и препратката по чл. 101, ал. 2 гласи: „Кандидатите включени в една кандидатска листа могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници.”. Тези тридесет и трима, които изброихте, по един застъпник в секция – не е вярно, защото препращаме към текста на чл. 101, ал. 2, където казваме, че цялата листа от не може да има повече от двама. След това по още един текст казваме, че от тези двама един може да бъде вътре в секцията и един отвън. Не мисля, че в Перник има сто тридесет и седем журналисти, които да бъдат по един журналист във всяка секция

в условията на чл. 101, който вече ви цитирах – на листа, не на кандидат и няма никакъв проблем. Нито ще затрудним процеса на броене на бюлетините, нито ще има ограничение за някое от изброените лица да присъстват.

Госпожо Фидосова, това е някакво нововъведение, за което Вие сега информирахте народните представители. Ако цялата листа в Перник от тридесет и трима кандидати за общински съветници имат само двама застъпници? Вижте, колеги, то е елементарно да разберете, че една политическа партия може да реши в съответна секция, която е най-проблематична, примерно, секцията в ромската махала, към която има слабост ГЕРБ,

направите това ограничение с този текст и помислете тази препратка, която правите, на практика не отменя този текст, който сме приели вече. В крайна сметка това обяснение, което дадохте, изобщо не решава проблема, защото казах, че това

такива правомощия, каквито залагате, защото е чисто политически орган и в случая е орган на една политическа партия. В крайна сметка това, което вие твърдите, че се осигурява пряка видимост – осигурява се само един камуфлаж. Никъде в Изборния кодекс няма гаранции, че това, което винаги от „Ред, законност и справедливост” сме се опасявали и считали, че има политически партии, практикуващи именно тези процеси – да се купуват членове на секционни избирателни комисии. Ако в определени секционни избирателни комисии всички членове на секционната комисия бъдат предварително манипулирани, могат да вкарат цяла секция или по-точно цяла урна, която след това и да я отваряте пред всички, които сте изредили в този член, няма да има никакъв ефект, защото резултатите ще са предварително сглобени. По-добре

председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да направя процедура. Работим във време, в което журналистите не предпочитат да присъстват.

озвучителната система в залата, защото голяма част от изказванията не се чуват. Това, че българските граждани не чуват и не разбират какво се случва в залата и дебатите в залата не са достояние до тях, е разбираемо, но самите народни представители да не чуваме

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, действително ако този текст на чл. 210 започне да се прилага, голяма лудница ще настъпи в изборните помещения. Аз искам да акцентирам вашето внимание, че броят на наблюдателите и журналистите, които могат да присъстват в изборното помещение при отварянето на урните, е неограничен. Значи, за кандидатите

чл. 101, по един представител на партия, коалиция от партии, инициативен комитет”. Обаче вижте какво се получава по-нататък – „наблюдатели” и „журналисти”.

Аз затова смятам, че тук трябва действително да има някакво ограничение и за журналистите, и за наблюдателите. Защото има някои журналисти, които могат да подлудят една секционна избирателна комисия, включително да създадат безредици. Както знаете, има журналисти, включително в нашето нашето Народно събрание, които се държат по особено странен начин. Давам за пример операторите на телевизия BTV. Знаете ли, аз питам и народните представителки от ГЕРБ, а и от другите

Аз затова смятам, че трябва да има някакво ограничение по отношение броя на журналистите, които могат да присъстват в една избирателна секция при отварянето на урните. Затова правя конкретно предложение:

ал. 2 да гласи: „Право да присъстват в избирателната секция имат тези журналисти, които предварително са получили акредитация от общинската избирателна комисия за конкретно посочена от тях избирателна секция”. По този начин проблемът ще бъде решен. Съответната медия ще заяви, че иска да има свой представител, примерно в циганската секция в Перник, за която говорихме преди малко. Мисля, че те са две. са две. Съответно отиват от телевизия BTV в общинската избирателна комисия и казват, че искат в секция № 36 да бъдат акредитирани един оператор и един репортер, искат в секция № 16 да бъде акредитиран един оператор и един репортер. Така постъпва всяка медия – получава своите акредитации, и самите секционни комисии ще знаят колко хора всъщност ще присъстват при отварянето на урните. По този начин може да бъде създаден ред. Затова моля, госпожо председател, когато пристъпим към гласуване, да подложите на гласуване така предложената от мен ал. 2 към

И Ви моля малко по-бързичко, защото това е предложение, което ще трябва да го подложа на гласуване! ЕМИЛ ВАСИЛЕВ Няма. Закривам дискусията. Първо подлагам на гласуване предложението от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което не се подкрепя от комисията.

Господин Василев, извинявайте! Мина една минута, откакто говорихте! Още веднъж казвам на всички народни представители – всички предложения, които са редакционни,

при отварянето на урните имат онези журналисти, които предварително са получили акредитация от общинската избирателна комисия за съответната секция”. Гласували

За прегласуване ли? Бавно реагирате, господин Василев! Заповядайте! Моля Ви, погледнах, очаквах да поискате прегласуване, защото имаше само два гласа „за”, а там виждах, че Ви подкрепят поне още 5.

ако действително искаме да има ред в секциите, това нещо трябва да го направим по отношение на журналистите – с предварителна акредитация, да се знае кой в коя секция ще бъде. Освен това става въпрос, ако щете, за елементарна равнопоставеност между политици и журналисти. Има ограничение за политици кои могат да присъстват в секцията, а никакви ограничения за журналистите! Включително и за тези, които днес си позволяваха да снимат отдолу, под полите на народните представителки. Така че аз моля да прегласуваме това. Трябва да има равнопоставеност и, ако щете, самоуважение. Поставям на прегласуване предложението на господин Василев.

чл. 211, който става чл. 210, в редакцията, която ни се предлага от комисията. (Реплики от

Госпожо допреди малко председателстваща! Действително Ви моля: изчаквайте малко! Не можем да тичаме от банката до пулта да гласуваме. Два пъти подред не ми се дава възможност да гласувам собствените си предложения. Това е абсурд! Не мога да разбере какво Ви влече да гледате все вляво? Уж сте от дясна политическа сила, а все гледате вляво. Ха, погледнете малко и вдясно, моля Ви се! И, закъде е това бързане?! Това искам да разбера – закъде е това бързане?! Закъде бързаме и защо всичко трябва да става така – на тъгъдък? Може би Вашите приятели от ГЕРБ са Ви посъветвали възможно най-скоро да се приеме този глупав и абсурден Изборен кодекс. Госпожо Фидосова, продължете доклада. 244 има предложение на Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 244, който става чл. 241: „Установяване и отразяване на изборните резултати Чл. 211. (1) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването за съответния вид избор и ги отразява в протокол. (2) Протоколът на секционната избирателна комисия е в три идентични екземпляра и е изработен на трипластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия.

Секционната избирателна комисия връща на районната или общинската избирателна комисия сгрешения формуляр на протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването, като фабричният номер на сгрешения протокол се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3. Когато и двата формуляра на протокола се сгрешат, унищожените протоколи се връщат в районната или общинската избирателна комисия след сверяване на фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3. ал. 3. (4) В случаите по ал. 3 секционната избирателна комисия получава нов протокол. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от председателя на секционната избирателна комисия и от определен от районната или общинската избирателна комисия неин член, предложени от различни партии и коалиции от партии.” Няма. Подлагам на гласуване чл. 211 „Установяване и отразяване на изборните резултати” в редакцията по доклада на комисията. Прекратете гласуването,

Член 214

Първото е в ал. 2 да се добави: „и също се приподписват”. Излиза, че очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на резултата, но те не се приподписват, както е в първото изречение „при поправки”. Второто ми предложение е по ал. 5 – да се добави ново изречение: „Протоколът е действителен, когато е подписан от повече от половината членове на комисията”. При хипотезата ал. 4, че е възпрепятстван по уважителни причини да подпише, ако има трима члена от петчленна комисия, възпрепятствани по уважителни причини, не може двама души – по-малко от половината, да правят действителен протокол. Ето ви надлежно направени тези предложения, заповядайте и ги правете, каквото искате, защото процедурата приключи. При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 73, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки.” До момента по този текст, видно от доклада, няма постъпили предложения на народни представители по чл. 73, нито предложения от водещата комисия. Текстът на комисията възпроизвежда текста на вносителя. Това, което Вие предлагате, господин Миков, не са редакционни поправки, а по същество са допълнение към текстовете, което сте имали възможност да направите като народен представител между първо и второ гласуване. Заповядайте, госпожо Манолова. Госпожо председател, моля Ви да прилагате правилата еднакво към всички народни представители. Вие не водехте заседанието, но в пленарната зала се договорихме, че тъй като става дума за Изборен кодекс, който е технология, и в крайна сметка, за да бъдат приложими нормите, там, където има непълноти, е възможно под рубриката „редакционни поправки”

промени – извън редакционните – за представителите на Правната комисия, срещу това не възразявам, защото е важно да са точни правилата, то е нормално редакционни поправки да се дават и да се правят и от представители на опозицията. Освен това, аргументът Ви за това, че е могъл да го направи на заседание на комисията, е несъстоятелен, защото право на редакционни поправки имат и народни представители, които не са членове на тази комисия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз казах същото, но Вие не ме чухте.

Вие нарушихте правилника, който допуска, освен изказвания по предложения на народни представители между първо и второ гласуване, по предложение на водещата комисия, всеки народен представител да прави и редакционни поправки. Като това не предполага, че ако си член на Правната комисия си бил длъжен да го направиш на нейно заседание. Няма такова изискване. Това е Ваше доразвиване на правилата от правилника. Много Ви моля, спазвайте точно процедурата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, стриктно към правилника – там, където има текстове, предложени от комисията, ще се допускат редакционни поправки в тях в залата. Там, където комисията подкрепя текста на вносителя и няма направени предложения, няма да допускам редакционни предложения в зала.

чл. 212 със заглавие „Подписване и поправка на протокола на секционната избирателна комисия”.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. С този текст залагаме, под формата на поправка на фактически грешки, които не се преподписват от членовете на комисията, възможността за дописване на протоколите след установяването на резултата. И това се случва в ал. 2, където е предвидено, че поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка”. А след това е казано, че очевидни фактически грешки могат да се поправят поправят и след обявяване на резултата, ерго – без да се подписват от всички членове на комисията. Това означава, че под формата на очевидни фактически грешки един човек може да преправя протоколите на комисиите. И второто, абсурдно е една комисия да има действителен протокол, ако съставът й, поради уважителни причини дори, падне под половината.

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател. С приемането на този текст всъщност се затвърждават едни уникални изборни нарушения, които станаха по време на изборите за кмет на гр. София. И аз припомням тук оспорването, което „Ред, законност и справедливост” направи на избора на госпожа Фандъкова за кмет на София. Тъй като лично аз тогава с моя екип броихме протоколите на всички секционни комисии в София, имаше една разлика от 59 хиляди гласа. И това е документирано и се намира между кориците на това дело. Действително, не би било редно да се допуска поправка на очевидна фактическа грешка извън секцията и без подписите на всички членове на секционната избирателна комисия, и след като вече са били обявени резултатите. Това означава, че във всяка една секция след приключването на изборния ден, след обявяване на официалните резултати председателят на секционната комисия може еднолично да реши да поправи каквото си иска и да представи какъвто си иска резултат в общинската избирателна комисия. точно това беше причината да се появи разликата от 59 хиляди гласа между действително подадените и тези, които бяха отразени като резултат, при изборите за кмет на гр. София. на гр. София. Гласувах против, защото мисля, че този текст създава идеални възможности за манипулации. Той може да доведе до нещо, което е изключително опасно – да демотивира гражданите да ходят изобщо на избори, след като научават, че в дадена секция, където те са гласували, след приключването на изборния ден някакъв си, какъвто и да било,

която гласи: „Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1”. За какво говорим? – За непрочетени доклади.

и творим закони, които могат да бъдат прилагани с различни критерии. Създаваме закони, които тълкуват двусмислено или неприложимо действие. Конкретно става въпрос за това, че член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Ами, ако откажат повече от половината членове на комисията

Следващото – застъпниците и кандидатите на партиите при поискване получават. Аз считам, че „при поискване” е излишно и вредно да се включва като норма в закона. Редно е на всички кандидати да бъдат предвидени преписи, които да им бъдат давани. Това е норма. Защото „при поискване” пак създава условия за двустранно прилагане – този не е поискал, онзи не е поискал. Как ще установим поискването – писмена молба ли ще подаваме, предварително заявление ли ще подаваме? Разбирате ли логиката, която вкарвате – „при поискване”? Вече създаваме условия за тълкуване на формата на поискването. И съответно това поискване да се установява.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя специално обръщение към Вас, госпожо председател – виждам някаква изнервеност и сякаш Ви е нещо притеснително. (Оживление.) А би следвало да бъдете много спокойна, защото виждате, че Вашата съпартийка госпожа Фидосова мащабно, солидно и целенасочено си върши работата. И Ви моля да не се обръщате с този назидателен тон към народните представители от „Ред, законност и справедливост”, защото тук не е учебна зала. За да вземат думата и да се изкажат, значи са имали нещо предвид. Това, което каза колегата Терзийски, е изключително основателно и аз Ви моля, госпожо председател, да вникнете в този текст, че на практика не е ясно тогава, когато политическите партии или инициативните комитети, или кандидатите поискат препис-извлечение от протокол и не им се предостави, как се случва това? Досега това беше изключително порочна практика, защото по принцип се залепя един протокол на секционната избирателна комисия, някой отива и го къса и всичко свършва. Този текст е изключително непрецизен и неясен и ние искахме да направим поправки, но Вие не дадохте такава възможност. Моля Ви, въоръжете се с търпение, може би този дебат ще продължи в полунощ, но е редно поне частичните текстове, които са изключително неприложими и тежки, да бъдат изчистени. В противен случай всичко това отива върху Централната избирателна комисия, която няма възможност да се справи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев. Госпожо Фидосова, имате думата.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 214, който става чл. 213: „Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната урна Чл. 213. (1) Преди Преди отваряне на избирателната урна в протокола последователно се вписват: 1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица; лица; 2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването; 3. броят на избирателите според избирателния списък, включително части І и ІІ на избирателния списък, и допълнителния избирателен списък; 4. броят на избирателите според избирателния списък, при избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове в протокола се вписва броят на избирателите

броят на регистрираните кандидатски листи при всички видове избори, съответно кандидати за кметове при избори за общински съветници и кметове; 8. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък и в допълнителния избирателен списък подписи; 9. броят на недействителните бюлетини по чл. 180; 10. броят на недействителните бюлетини по чл. 181; 11. броят на сгрешените бюлетини по чл. 201 – при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове; 12. броят на удостоверенията за гласуване на друго място и на декларациите по чл. 207, ал. 1, т. 3; 13. броят на декларациите, които са подадени за съответния вид избор съгласно този кодекс; посочва се броят на всеки вид декларации, които са подадени; 14. броят на придружителите, вписани в графа “Забележки” на избирателния списък и броят на придружителите от списъка за допълнително вписване на придружителите. (2) Данните в протокола по ал. 1, т. 3-14 се вписват с думи и числа.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да мотивирам нашето предложение, което комисията не е подкрепила и ще го мотивирам по следния начин. Ще ви задам казус и ще поискам отговор от комисията, която не го е подкрепила – да ми каже решението.

На пръв поглед е логично, защото при тези видове избори гласуваме с интегрална бюлетина и можем да сбъркаме номера на съответната коалиция или партия. При другите, когато гласуваме с отделни бюлетини, не може. Аз питам: ако искам да гласувам за определена партия и сбъркам номера на преференцията, която искам да дам, отида при комисията и помоля да ми бъде дадена друга бюлетина, защото съм сбъркал номера на преференцията за съответния кандидат в съответната коалиция,

Господин Михалевски, като сте вътре в тъмната стаичка, като си сбъркате преференцията, първо, бюлетината изобщо не става недействителна – просто не се отчита преференцията. се отчита преференцията. Ако сте сгрешили и искате да поискате нова бюлетина – това ли ме питате? Аз не разбрах. Иначе, колеги, при парламентарните избори и при евроизборите бюлетините са наредени на купчини в тези модулни кутии и можете да си вземете бюлетина. Аз не разбирам какво ме питате. И не мисля, че тук сме в І клас, в урок, в час по математика или по не знам какво, за да се превръщаме в учители и ученици – да отговаряме, да говорим неща, които ги пише в кодекса. Бяхте в комисията, имахте време да питате, да четете, да гледате. Не Ви разбирам дори какво питате в момента.

щеше да бъде ясен предварително, ако беше ясно какво представляват така наречените модулни кутии. Това е една от дълбоко пазените тайни. Макар че тук не си играем на въпроси и отговори, беше редно, когато се задава въпрос по същество, някой да му отговаря. Аз боравя с това, което съм чула от отделни ваши представители, които твърдяха, че въпросните модулни кутии ще бъдат затворени по начин, който да позволява получаването само на една бюлетина.

и че смисълът на тези модулни кутии бил, че от тях ще може да се взема само по една бюлетина – по този начин избирателите да не изнасят бюлетини. Това, че съм говорила за разнасяне на бюлетини и за индианска нишка, били някакви глупости, защото всеки ще можел да взема само по една бюлетина. Аз ви питам нееднократно в този дебат: кажете ми какво ще представляват тези модулни кутии, за да можем да се ориентираме как ще протече гласуването? Ако от тази модулна кутия можеш да вземеш само една бюлетина и ако сбъркаш преференцията, въпросът на господин Михалевски е абсолютно резонен.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Според мен е изключително опасно, когато не регламентираме какво става с такъв тип бюлетини. Недобросъвестен фактор може да вземе 20 бюлетини и примерно при въпрос: защо липсват 20 бюлетини после, да каже: ами аз сгреших 20 пъти преференцията. Тоест отварянето на такива наглед малки вратички при връщането – ние предупредихме, че отстраняването на интегралната бюлетина за този вид избори заради преференциите и връщането към партийните бюлетини отваря голяма врата. Затова попитах. Не може така с лека ръка – аз съм сгрешил, сгъвам си я в джоба, слагам си я и излизам. Извинявайте, дават се определен брой бюлетини на всяка секционна избирателна комисия. Не само това – те накрая отчитат и броя на останалите бюлетини, с които не е гласувано. Какво ще излезе?

законността на този избор? Според мен трябва да има просто един ред, моля ви, не упорствайте, да го запишем, да махнем този текст, за да може комисията да отразява. Аз съм сбъркал и се обръщам към комисията: много ви моля, ето я сгрешената ми бюлетина за преференцията, дайте ми друга, отразява се, записва се в протокола и всичко излиза. Ако това го оставим така отворено, самите си създаваме проблеми след това със законността на изборите. Благодаря ви.

Член 195 по вносител говори изрично за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, когато избирателят сгреши. Така че няма как да се стигне. Ако отпадне изобщо чл. 195, както предлагате Вие, ще излиза по т. 11, че в протокола се отбелязва броят на всички сгрешени бюлетини, без значение за кой вид избор. Това ли предлагате Вие? Разумно е това, което се предлага. Трябва да бъде подкрепено. Други народни представители? Заповядайте, госпожо Манолова.

Госпожо Цачева, правилно разбрахте. Идеята е да бъдат отразявани в протокола във всички случаи броят на сгрешените бюлетини. (Реплики.) И сега ще кажа защо. Вижте, ако трябва да съм коректна, аз също нямам интерес в кодекса да се запишат текстове, които след това да създават проблеми на секционните избирателни комисии. То не е съвсем резонно в случаите, в които има отделни бюлетини. Когато един гражданин си сгреши бюлетината не е нужно да я дава на секционната избирателна комисия в общия случай, ако изборите се провеждат както досега. Разстлани са бюлетините, взимаш, ако я сгрешиш – просто я сгъваш, правиш я правилно, слагаш я в плик и я пускаш. Това се има предвид. Но тук смисълът е да се изясни какво ще представляват устройствата в тъмните стаички. Ако тези устройства дават само по една бюлетина, това коренно променя ситуацията. И част от проблемите възникват от неизясняване на пръв поглед на технически неща, но които водят след себе си действия, които трябва да бъдат описани в кодекса. Разбирате ли? И тогава, когато аз задавах въпроса за кочана,

Ами, във всеки кочан има номерация. Това е смисълът, иначе дали ще е кочан или просто ще бъдат разхвърляни, все едно е. Смисълът, според него, на кочана, е да се вземат по една бюлетина, а пък колко бюлетини се вземат, може да бъде установено, ако бъдат номерирани бюлетините. А, за да бъдат номерирани бюлетините, това трябва да се напише в кодекса. Така че, както на вас ви изглежда, че просто стоим тук и се заяждаме, истината е, че когато се разписват някакви процедури, които имат етапи и последователни действия,

14. Тук преди да се отвори избирателната урна, в протокола се вписва броят на придружителите, които са придружавали гласоподавателя в съответната секция, тоест секционната избирателна комисия, изготвяйки протокола, обръща внимание на броя и на имената на придружителите. Едно от нашите предложения, които направихме преди това, е да не се възлага на ГРАО да прави проверка по електронен път за това какво е съответствието на придружителите в една избирателна секция, защото това е действие, което се извършва от самата секционна избирателна комисия. И ГРАО да прави такава проверка, просто е безсмислено. Още повече, че това струва пари. Като се умножат 12 хил. 500 секции по броя на придружителите във всяка една секция, за да се съпоставят колко са, и се умножи по 30 ст. – колкото струва проверката на един придружител, сметнете за какви пари става дума. Там, където могат да се пестят средства – да се пестят! Ето тук е доказателството за резонността на нашето предложение, което направихме с господин Миков на съответното му място. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отново ще апелирам да заострите внимание и да имате отговорно отношение към процеса, който върви в момента.

ТЕРЗИЙСКИ: По наше предложение в чл. 204 Вие не се съгласихте удостоверенията на ТЕЛК и НЕЛК да отпаднат и приехте, че те трябва да бъдат не само представени, но и да бъдат част от доказателство, копия от тях да бъдат предоставени на комисията. Странно защо в текста на члена, който в момента ние приемаме,

аз искам да обърна внимание върху този недостатък на текста, но не искам аз да правя редакционно предложение да се включат тези копия, защото аз съм против дори да се представят тези копия. Ако Вие желаете желаят, нека да го направят те като предложение. Аз съм против тези копия да присъстват при изборните документи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Василев,

Искам да направя изказване във връзка с текста на чл. 213, ал. 1, т. 1 и да направя конкретно предложение, госпожо председател, за редакционна промяна. Тя всъщност даже не е редакционна, а искам да направя предложение за допълнение на текста на т. 1 – там, където се казва, че в протокола се вписват имената на членовете на секционната избирателна комисия. Отново ще дам пример, тъй като доста често ми се е налагало да водя съдебни дела по оспорване на резултатите от изборите. Много често, да не кажа направо, масова практика досега беше в протоколите от секционните избирателни комисии изобщо изобщо да не се вписват имената на членовете на тези комисии или пък да се впишат само фамилиите на членовете на секционните избирателни комисии, или пък само име и някакво второ име, може би презиме или фамилия. Така например от 1200 секционни протокола при последните избори за кмет на гр. София, някъде около 300 секционни протокола бяха точно с такъв недостатък когато се тръгна в посока вече за съдебно обжалване на резултатите от изборите, възникна огромен проблем – при оспорването на конкретните протоколи се оказа, че не е ясно какъв е съставът на съответната секционна избирателна комисия. Стигна се дотам, че съдът поиска общинската избирателна комисия да предостави своите решения, с които определя съставите на всичките 1200 секции в гр. София. Процедурата се забави ужасно и може би всички си спомнят, че това дело продължи повече от една година, въпреки че в закона са предвидени...

довърша изречението, когато ме прекъснахте – въпреки че в закона е предвидена специално ускорена процедура за съдебно оспорване на изборни резултати. Затова правя предложение – и в писмен вид дори ще Ви го дам:

добре де, аз съм съгласен тук на една бърза реплика от госпожа Фидосова, че ЕГН-то било лични данни, ама нали пък в закона има съответно място, че личните данни се използват... Аз така предлагам, защото иначе се получават куриозни ситуации, госпожо Фидосова. Нагледал съм се на всякакви куриозни ситуации. Пак при изборите в гр. София – малко да разведрим обстановката, това е истински случай, имаше няколко случаи, при които членовете на секционни избирателни комисии са си тръгнали по време на изборите.

е първичният документ, който в края на краищата определя изборните резултати. Ние не можем да не знаем конкретно са лицата, членове на секционните избирателни комисии, най-малкото, за да потърсим тези хора в този смешен случай, който ви разказах, за да поискаме да си върнат примерно хонорара, след като са си тръгнали преди края на изборния ден. Предлагам да

Уважаема госпожо председател, имам няколко предложения, които са чисто редакционни. Първо, в чл. 213, ал. 1, т. 1 думите „и на думите „и на присъствалите други лица” да отпаднат. Ако това нещо трябва да се случи и да се изпишат всички присъствали лица, в това число журналисти, застъпници, наблюдатели и т.н., както преди госпожа Фидосова, вярвам, че се убеди, то трябва да има приложение три листа към основния протокол, за да могат да се изпишат всички. Допустимите във всяка секция са минимум 20-30 души. Ако трябва да се изписват всички, протоколът ще да стане огромен.

това в т. 2, за да се опрости изречението, предлагам да стане: „часът на откриване и закриване на изборния ден”. ден”. Ясно е обяснено в текстовете на закона кога се закрива изборният ден. Закрива се тогава, когато се изчерпи възможността на хората, които са се наредили пред секцията, да гласуват. Така текстът става много текстът става много по-ясен. Отиваме по-нататък, госпожо председател, в т. 3, където е казано: „броят на избирателите според избирателния списък, включително части І и ІІ на избирателния списък – и, забележете, слага се една и допълнителния избирателен списък;”. Това, госпожо Фидосова, изобщо не трябва да го има в т. 3, защото в т. 6 е казано: „броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;”. Защо два пъти трябва да се изписва? Така се дава възможност в самия секционен избирателен протокол да се вписват числа, които след това са повод за обжалване пред административния съд.

да се оспорват резултатите. Нещо повече, забележете, в т. 5 сте въвели нов термин „допълнителна страница”. Направих си труда да погледна в Преходните и заключителните разпоредби – такъв термин „допълнителна страница” не съществува. Такова нещо няма. Какво е това „допълнителна страница”? След като е казано, че има

така че допълнителна страница.... Или обяснете какво означава „допълнителна страница” в Преходните и заключителните разпоредби, или го махнете, защото „допълнителна страница” на практика се обърква с допълнителен избирателен списък. Госпожо председател, заповядайте, и моля Ви да подложите на гласуване. Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги народни представители, имам две много конкретни предложения. Първото е, за систематичното място на този член и второто е редакционно. Намираме се в Глава десет. Неслучайно мястото на Глава десет е тук, когато по естествената хронология на процеса се стига до преброяването на гласовете. Вече сме приели два или три текста, в които казваме как се установява резултатът, как се пише и подписва протоколът и отиваме в чл. 214, в който казваме какво се прави преди отваряне на урните.

една допълнителна точка 15 и това е възможно според нормите, които Вие устно предложихте. Става дума за текст, по който има предложение

преди да е отворена урната са попълнени тези 14 реда от протокола. В този момент се установява фактическата грешка. Какво следва? Или да скъсат този протокол и да пишат нов, или да поправят

се връща към протокола, когато пише че е обявила резултата, че е раздала копие на партиите. Тогава ми пишете, че е открила фактическа грешка, която може да я поправи.

Уважаеми дами и господа народни представители, моля за минута внимание. Нали разбирате, че в един текст не може да бъде изписан целият изборен процес. Има различни текстове. Влизаме в повторения, в което няма нищо лошо. Нека да си припомним как става гласуването, но докато ние правим това, се случват много хубави неща. Светла току-що стана баба!

За всеки един от тези въпроси, които вие повдигате, има място, където съответно е разписано. Да, би могло да бъде с по-добра редакция и това се случва тук в резултат на предложените редакционни поправки. Реплика – заповядайте,

Тримата полицаи, които са охранявали избирателната секция гласуват и това се отразява в протокола. Понеже не е записана само една част административен съд казва, че не може да открие дали тези лица имат право да гласуват. Ако се отвори избирателният списък, ще се види, че полицаят живее в другата секция, но е охранявал съседната секция. За 2 гласа повторихме избора за кмет. Една година общината нямаше кмет.

По отношение на казаното от господин Божинов за поправката на фактически грешки и по въпроса за манипулациите.

госпожо председател, това, не е някакво методическо помагало. Това е кодекс. Не можем да пишем с такива невероятни подробности абсолютно безсмислени неща. ЦИК да си направи методически указания,

отново споделям моя опит от последните избори за кмет на гр. София. Председателите на секционните избирателни комисии отиват в общинската избирателна комисия да си дават секционните протоколи. Там обаче, където са програмистите и се въвеждат данните, съответната контрола светва в червено и не може да приеме някаква данна, защото тя е абсолютно объркана, безсмислена. Тогава техническите лица казват: не можем да ви приемем секционния протокол, господин председател! Оправяйте се по някакъв начин. В момента обаче е 3 часа през нощта, господин Божинов. Той не може да свика секционната избирателна комисия. На своя глава драска, анулира изборните резултати в една секция, където живеят 1000 души и си записва някакъв резултат, който обаче компютърната програма приема. Ние си мислим, че правим избори. Други народни представители? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване по реда на постъпване на редакционните предложения. Първо по време предложение направи народният представител Димчо Михалевски – в чл. 213, т. броят на сгрешените бюлетини по чл. 201 по избори за Президент и вицепрезидент на Републиката и за общински съветници и кметове да се чете: т. 11 „броят на сгрешените бюлетини”. Текстът до края отпада.

предложението на народния представител Емил Василев в чл. 213, ал. 1 т. 1 пред текста, там където е: „включително имената” да се чете: „данните за избирателната секция, включително трите имена на членовете на комисията”. До тук подлагам на гласуване.

на гласуване. Гласували 96 народни представители: за 80, против 8, въздържали се 8. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Янев, който предложи в този текст на чл. 211, ал. 1, т. 1 да отпадне текста: „и на присъствалите други лица”. Гласуваме предложението на господин Янев.

Да, прав сте. В т. 2 на ал. 1 има направено предложение вместо редакцията: „часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването” да бъде записано: „часът на откриването и закриване на изборния ден”. По-кратко и по-ясно като записване.

предложението на народния представител Яне Янев в т. 3 да отпадне текстът: „и допълнителния избирателен списък”, като на запетайката се сложи точка. Гласували

твърди, че няма такава страница. По същество е направено предложение за отпадане на т. 5. Гласуваме предложението за отпадане на т. 5 „броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък.

1 на чл. 213, нова т. 15 – „поправка на явна фактическа грешка”. Гласуваме предложението на господин Божинов.

текст с приетите редакционни поправки по него на чл. 213 – „Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната урна”.

избирателната урна”. Гласували 99 народни представители: за 84, против 6, въздържали се 9. Предложението е прието. Дами и господа народни представители, не подложих на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, тъй като по изрично направеното в залата предложение от господин Михалевски ние гласувахме т. 11 така, както тя се предлага от народните представители. Госпожо Фидосова, продължете. чл. 220 – предложение на Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 220, който става чл. 219,

за чл. 216, който става чл. 215: „Преброяване на гласовете от подвижната избирателна урна Чл. 215. Подвижната избирателна урна се изсипва на масата в помещението по чл. 176, ал. 4 и преброяването на гласовете, включително съставянето съставянето на протокола (протоколите), се извършва по реда на тази глава.” „Раздел ІІ Преброяване на гласовете при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на раздел ІІ. Изказвания? По кой текст, господин Терзийски?

Значи, по 215 – новата редакция няма възможност за изказване, тъй като там няма редакционни предложения, ако е по преброяване на гласовете от подвижната избирателна урна – добре. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз правя следното насочване на Вашето внимание. Тук текстът е така: изсипва се на масата, става въпрос за бюлетините, след което започва преброяването и съставянето на протокола. Аз считам, че след като това нещо се извършва по реда на тази глава е редно тук хронологично, да бъде както е по реда на главата: да се подготви и състави протоколът, след което да се изсипят бюлетините и

нали знаете, че това се записва с стенограмата. Съзнавате ли какво казахте сега?! се. Нали тези протоколи по реда на тази глава, която преди малко гласувахме, нали се вписват броя на бюлетините. (Реплики.)

Други изказвания? Дебатът е закрит. Преминаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване чл. 215 подкрепен от комисията, който става чл. 214 по доклада със заглавие „Подготовка за отваряне на избирателната урна”.

Подлагам на гласуване чл. 215 в редакцията на комисията със заглавие „Преброяване на гласовете от подвижната избирателна урна”. Гласували 89

„3. Бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия. 4. Само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция от партии има поставен знак, който еднозначно отразява вота на избирателя.” 4. Алинея 3 да придобие следното съдържание: „(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато: 1. бюлетината има отклонения дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания и зацапвания. 2. поставеният от избирателя знак излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не да навлиза в квадратчето на друга листа. 3. в бюлетината няма вписани специални символи, букви, цифри или други знаци. 4.

партии. 2. има поставен знак в повече от едно квадратче за гласуване. 3. поставения знак в квадратчето за гласуване засяга повече от едно квадратче за гласуване за партия или коалиция от партии и не може да се установи еднозначно и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 4. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия; 5. бюлетината не е по установения образец; 6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци.

бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци, няма отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят, както и в плика няма поставени други предмети освен бюлетината; 3. пликът, съдържа една или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа и еднакви предпочитания (преференции), отбелязани със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят този плик съответства на един действителен глас; 4. пликът, съдържа повече от една бюлетина за една и съща кандидатска листа, но с отбелязани различни предпочитания (преференции) със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят или повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа; 5. пликът съдържа една бюлетина по образец, но с повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа; 6. пликът съдържа една бюлетина по образец без предпочитание (преференция) – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа; 7. пликът съдържа повече от една бюлетина по образец за една и съща листа без предпочитание (преференция) – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа. (3) Гласът Гласът по ал. 2 е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания. (4) Гласът е недействителен, когато: 1. пликът е празен; 2. пликът не съдържа бюлетини по установения образец или съдържа бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи; 3. пликът, съдържа една или повече бюлетини с вписани върху тях специални символи като букви, цифри или други знаци или с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят; 4. в плика има поставени други предмети освен бюлетината. (5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни пликове. (6) Бюлетини, намерени в избирателната урна без пликове, не се отчитат при установяване на резултатите от изборите. Тези бюлетини се надписват с думите „без плик” и се опаковат отделно. (7) Бюлетината може да съдържа едно предпочитание (преференция) за посочен от избирателя кандидат. Предпочитанието (преференцията) се зачита само, когато е отбелязано със знак „Х”, положен с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът „Х” малкото квадратче пред името на кандидата излиза извън очертанията му без да засяга другите малки квадратчета. Когато бюлетината съдържа две или повече предпочитания (преференции), отбелязани със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят приема се, че тя не съдържа такива,

най-опасните текстове за демокрацията в целия Избирателен кодекс и аз ще направя конкретно предложение, госпожо председател на парламента и госпожо председател на Правната комисия!

и с химикал, пишещ „със син цвят” или повече от едно предпочитание (преференция), отбелязвано със знак „Х” и с химикал, пишещ „със син цвят”. Смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа.

Да, да. Това създава възможност, говоря от чисто техническо естество, да се осъществява контролиран вот. Защото, ако ако определена политическа сила иска да преброи всъщност колко души, на които е платила, примерно в ромската махала, действително са подали глас за нея, тя може да има уговорка със съответните избиратели да поставят две преференции, и то примерно точно определени преференции. Когато се види, че са изпълнени точно преференции № 2 и № 7, и това е уговорката с тези платени избиратели, ето ви контролираният вот. Аз смятам, че това съдържа абсолютна предпоставка за фалшифициране на изборите и за контролиран вот на определени групи избиратели.

когато в плика се съдържа повече от една бюлетина без преференции или както е в т. 4, когато се съдържа една и съща бюлетина, но с различни преференции, да се смята, че има редовно подаден действителен глас, аз смятам за нередно. В края на краищата, когато се вадят от пликовете тези повече от една бюлетина, се създава реална възможност да бъде отчитан повече от един подаден глас, отколкото всъщност са гласовете на реалните избиратели на тази политическа сила. Когато ние гласуваме определени текстове, би трябвало да се замислим върху тези варианти. варианти. Тук в залата има юристи и те много добре знаят начина на мислене на юриста, тоест той мисли винаги най-лошия вариант. вариант. В случая това не го казвам като някакво черногледство, уважаеми колеги, или съм абсолютно убеден, че следващите избори непременно ще бъдат манипулирани, но нашата отговорност е да предвидим тези варианти.

А по отношение на т. 5 – да отпадне, с възможността за две преференции, тъй като това е начинът да бъде контролиран вотът на евентуално платени гласоподаватели.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Радвам се, че все още ви виждам в залата, макар и сравнително в камерен състав. Радвам се и за начина, по който ме аплодирате. Благодаря ви. (Реплики от

да отпадне текстът: „Няма поставени други предмети освен бюлетината”. Тук създаваме една много странна техническа процедура. Първо, задължаваме всеки избирател, който гласува, да

в ГЕРБ), означава, че този глас е недействителен. Нали поставяме тук редица тежки изисквания по отношение на това кое прави действителна или недействителна бюлетината? Аз смятам, че този текст е изключително формализиране.

аз ще Ви помоля да дадете съответните знаци, за да могат колегите от ГЕРБ да преосмислят предложението. Защото това е много важно! Залагаме възможности за манипулиране на вота. Тези, които ме слушаха, го разбраха. Разберете, уважаеми колеги от ГЕРБ, на следващите избори това може да се обърне срещу самите вас! Разбирате ли? (Шум и реплики.) Не може по т. 4 и 7 да се окаже, че в плика има няколко бюлетини и това нещо да се отчита за действителен глас! Защото останалите няколко бюлетини също може да се окажат отчетени, примерно, в полза на БСП или примерно в полза на РЗС! Говоря съвсем сериозно! По същия начин е за т. 5 възможността да има две преференции. Когато отбелязването на тези преференции е предварително уговорено с братята роми от съответната махала, да се контролира дали те са заслужили тези плюс 25 лв., плюс 25 лв., които господин Цветан Цветанов искаше да се плащат на парламентарните избори, ето го контролираният вот. Трябва ли да допуснем това нещо да съществува? Защо?

Но освен усмивки, ми се ще нещо и в горната част на определени глави да се задвижат някакви импулси. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, напомням Ви да употребявате изрази, с които да не се засягат народните представители.

предложението на народния представител Емил Василев за отпадане в чл. 216, ал. 2 на точки 4, 5 и 7. Гласували

текстът „както и в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината” да отпадне. Гласуваме отпадането на другите предмети от плика.

Съгласувайте си действията!

въздържа. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Бюлетината се приема за предмет, защото се казва: „Бюлетината или други предмети”, тоест парче хартия, както каза колегата, може да се окаже достатъчно основание

плика. Най-добре е този текст да отпадне! По този начин вие продължавате да затвърждавате в другите усещането, че готвите избори, на които ще има много недействителни гласове, и то постигнати с такъв тип хитрини,

в ал. 2 от чл. 216, т. 2 – „както и в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината”. Прегласуваме предложението на господин Терзийски.

е прието. Подлагам на гласуване чл. 233 в редакцията по доклада на комисията със заглавие

са направени предложения от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя. Подлагам на гласуване предложенията на Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски, неподкрепени от комисията.

чл. 218 се правят следните промени: „1. Алинея 1 се променя така: „(1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят”. 2. В ал. 2 думите “на пликовете” се заменят с думите “на бюлетините”.

както следва: 1. купчинка с бюлетини, които не са по установения образец; 2. купчинка с бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци; 3. купчинка с бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак вотът на избирателя; 4. купчинка с бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак в квадратчетата на две или повече кандидатски листи или б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис “унищожена” върху всяка такава бюлетина; купчинка с бюлетини по установен образец с отбелязан вот за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия.” Комисията не подкрепя не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 218, който става чл. 217: „Отваряне и преброяване Чл. 217. Избирателната урна се отваря, пликовете се изваждат един по един, поставят се с лицевата страна надолу и се броят. (2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна и изваждането и броенето на пликовете продължава. (3) След преброяване на пликовете те последователно се отварят и съдържанието им се изважда. (4) Пликовете и бюлетините се подреждат на купчинки, както следва: 1. купчинка от пликовете, които не съдържат бюлетини по установения образец, включително празните пликове; 2. купчинка от пликовете, които съдържат бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци, с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят, както и поставени други предмети освен бюлетините; 3. купчинка от пликовете, които съдържат бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” и се поставят обратно в плика; плика; 4. купчинки от бюлетини за кандидатски листи от пликовете по чл. 216, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 и 7; когато пликът съдържа две или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа, едната от тях се разпределя в купчинката за съответната листа; останалите бюлетини се анулират с надпис "анулирана" и се поставят обратно в плика; 5. купчинка от пликовете по чл. 216, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 и 7. (5) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението. (6) След преброяване на гласовете бюлетините за партиите и коалициите от партии се преглеждат отново една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати.”

Аз поисках отрицателен вот не защото се изказах по същество по предложението на комисията, където гласувах против, а защото – отворете и погледнете – гласувах „против” предложението на Станишев, което беше гласувано след това. Аз исках отрицателен вот по отношение на друго предложение, по което аз не съм се изказвал по същество. По начина на воденето – вече три часа сме без почивка. Ще ми се да помислите по тази тема, евентуално. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Василев. Други народни представители?

предложението на комисията за редакция на чл. 217 – „Отваряне и преброяване”. Гласували 100

витиевати текстове, които трябва да бъдат тълкувани, има и абсолютни недоразумения като това в ал. 2, където се казва: „Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата и изваждането и броенето” – забележете – „на пликовете продължава”. Кога точно продължава? Този текст казва, че броенето е стартирало и след това някой е внесъл другата урна и тогава броенето продължава. А същевременно е пояснено как се случва това. Това е абсолютно безумен текст. И ако бяхте дали възможност, госпожо председател, поне такива корекции щяхме да нанесем, които са очевидни.

Никой не е казал, че сега ще свършваме Изборния кодекс. ЯНЕ ЯНЕВ: Вижте, аз ви цитирам конкретни текстове и се надявам госпожа Фидосова да вникне в тях, защото и тя е преуморена и може би и сътрудничката не я е консултирала. Вземете това нещо да го прегласувате, госпожо Фидосова, защото е абсолютно безумие.

Гласувах „против”, госпожо председател и уважаеми колеги, защото в ал. 4, т. 4 например, ако се зачетете – макар че аз съм готов да се обзаложа, че от присъстващите народни представители не повече от десет души знаят кой текст се гласува в момента, но това е друга тема но това е друга тема – ще си помислите, че се намираме в детската градина, където членовете на секционната избирателна комисия си редят някакви купчинки и си менкат някакви купчинки и си броят две за едно, или пък три за едно. И отново се връщам на това, което казах малко по-рано по същество огромните възможности за манипулация на вота в чл. 216, ал. 2, т. 4, 5 и 7. Няколко пъти акцентирах вашето внимание. Ето, виждате ли тук как тази възможност за манипулация на вота се прехвърля по-нататък в следващия текст. Ето, прехвърля се, вижте ги – правят си купчинки, броят си ги отделно две за една. В един момент не се знае колко са гласовете и за кого са подадени. Ето

господин Василев. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: И да си пишем такива неща, все едно действително сме в детската градина и бавно развиващи се хора ще го четат и ще го прилагат, е просто пълен абсурд, госпожо председател. Това не е кодекс.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Гласувах „против”, защото в т. 2 на т. 2 на ал. 4, последното предложение „и поставени други предмети, освен бюлетините” само затвърждава усещането, че тук се създават предпоставки по този начин да се прогласява недействителност на определени гласове. Купчинките на пликовете стоят, бюлетини, които са надраскани – също стоят, могат да се проверят. Това, което е било в пликовете – за него не се съставя опис. Забележете – тук има опис на пликовете и опис на бюлетините. Опис на намерените предмети неслучайно не е заложен. Неслучайно първо се изсипват всички пликове, а накрая в в ал. 5 е предвидена процедурата за недействителност. Тоест, би трябвало протоколът за недействителност да се прави в момента на отваряне на плика и намиране вътре на предмет. какво? Изсипват се първо всички, редят се пликовете, накрая се съставя протоколът за недействителните гласове. Тук просто залагате въпроса с намерените вътре предмети като основание за недействителност.

накрая при броенето и да каже: намерихме ги вътре тези предмети. Това не е предвидено за опис вътре.

чл. 219 т. 3 се променя така: „3. броят на действителните гласове за всяка кандидатска листа е равен на броя на бюлетините по чл. 218, ал. 4, т. 5, подадени за съответната листа”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 219, който става чл. 218: „Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции) Чл. 218. Секционната избирателна комисия преброява подадените гласове и предпочитания (преференции), като: 1. броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на пликовете по чл. 217, ал. 4, т. 4, т. 1, 2 и 3; 2. броят на действителните гласове е равен на броя на пликовете по чл. 217, ал. 4, т. 5; 3. броят на гласовете за всяка кандидатска листа е равен на броя на бюлетините в съответната купчинка по чл. 217, ал. 4, т. 4; 4. броят на предпочитанията (преференциите) за кандидат на партия или коалиция от партии е равен на общия брой на отбелязаните със знак малки квадратчета срещу името на кандидата.”

Продължаваме от член в член, всеки следващ, да прехвърляме това, което сме заложили още в чл. като възможности за изборни нарушения, като възможности за манипулиране на вота, ако щете,

в чл. 218 да бъдат направени редакционни корекции. Защо? Защото на фона на дискусията, която провеждаме досега, вижте какво се получава. Член 218, т. 1 - броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на пликове по чл. 217, ал. 4, точки 1, 2 и 3. На някого в секционната комисия да му става ясно за какво иде реч?

Да се възпроизведе текстът на чл. 217, ал. 4, точки 1, 2 и 3. Да се възпроизведе като текст, а не да се посочват точки, защото за мен това създава допълнителна неяснота, защото тук говорим вече за преброяване на подадените гласове, за най-съществената част от работата на секционната избирателна комисия. Правна техника, ама защо сменяме правната техника, господин Иванов? Досега правната техника беше пунктуално да се изброяват нещата. Говорихме си за купчинки, за бюлетини ... (Реплики от ГЕРБ.) За бюлетини, за купчинки, за отбелязване със син химикал, за двойна преференция и какво ли не. Изведнъж тази техника я зарязваме и оттук започваме да цитираме вече членове и алинеи, за да бъде на секционната избирателна комисия хептен неясно какво се случва. случва. Това е най-важният текст. Тук трябва да бъде пределно ясно за членовете на секционните избирателни комисии за какво става въпрос - да не търсят нататък по закона, а да си знаят.

комисия, за т. 2 - със същите аргументи. Нека да възпроизведем тук текстът на чл. 207, ал. 4, т. 5, за да е ясно на секционната избирателна комисия. Същото предложение правя

Госпожо председател, от реплики - не мога да си довърша мисълта. По същия начин в чл. 217, вместо да се сочи ал. 4, т. 4, текстово да се възпроизведе. Това е моето предложение.

поправка, бележка, която произтича в чл. 218: секционната избирателна комисия преброява подадените гласове и т.н. текстът продължава. Аз предлагам „преброява гласовете”, защото считам, че това логически не е издържано. Секционната комисия брои бюлетините и отчита гласовете, които е преброила. Предлагам да се замести „преброява” с „отчита” „отчита” или „отчита и вписва” подадените гласове. Считам, че това е и граматически, и логически вярно.

когато е била включена втора урна, тя се отваря заедно с първата и броенето продължава. Значи, едновременно се отваря с първата, а броенето продължава. Това по законите на логиката не може да бъде вярно. Би трябвало да бъде, че втората урна се отваря след като приключи броенето на първата и тогава броенето продължава, примерно.

Има ли други редакционни предложения? Няма. Преминаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Василев в чл. 218 „Преброяване на подадените гласове и предпочитания” в т. 1 вместо „чл. 217, ал. 4, точки 1, 2 и 3” да бъдат изписани текстовете, които са зад тези номера на членове във вече гласувания чл. 217. Гласуваме!

предложението на господин Терзийски. Прекратете гласуването,

„чл. 217, ал. 4, т. 4” да бъде изписано със съдържанието на съответните текстове.

Прекратете гласуването, Гласували 86 народни представители: за 15, против 71, въздържали се няма. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване чл. 218 „Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции)” по доклада на комисията. Отменете гласуването! Преди това следва да бъде подложено на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

Прекратете гласуването,

„Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна”. „Раздел ІІІ – Преброяване на гласовете при избори за президент и вицепрезидент на републиката”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 220, който става чл. 219, със заглавие „Вид на протокола и вписване на данни”, чл. 221 по вносител, който става чл. 220 със заглавие „Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна” и наименованието на Раздел ІІІ „Преброяване на гласовете при избори за президент и вицепрезидент на републиката”. Гласуваме.

Прекратете гласуването,

представители Осман, Янков и Казак – в чл. 226 навсякъде символът „X” отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 226, който става чл. 225: „Установяване на действителност и недействителност на вота Чл. 225. (1) При установяване на резултатите от гласуването за всеки вид избор една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен. (2) Гласът е действителен, когато: 1. бюлетината е по установения образец; 2. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, и 3. само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя. (3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато: 1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; 2. поставеният от избирателя знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа; листа; 3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци. (4) Гласът е недействителен, когато: 1. няма поставен знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване; 2. има поставен знак „Х” или друг знак, с химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване; 3. поставеният знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 4. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия; 5. бюлетината не е по установения образец; 6.

Моля, без реплики от място! Думата има господин Такоров! Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, мисля, че в чл. 221, ал. 4, т. 1 т. 1 текстът е абсурден: „няма поставен знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване;”. Ами, питам ви: ако химикалът е с черен цвят и няма поставен знак „Х”, действителна ли ще е бюлетината?

Не сте присъствали в този момент. РУМЕН ТАКОРОВ: Ама, вие разбирате ли, че бюлетината е чиста и казвате, че няма върху нея поставен знак със син химикал. Ами, няма да има със син химикал, защото тя е абсолютно празна, тя е изчистена. Разбирате ли? Е, как върху нещо, което е празно, той трябва да стане със син

Сега гласуваме чл. 221 – „Установяване на действителност и недействителност на вота”, съгласно редакцията на текста по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 227, който става чл. 226: „Правила за отваряне на избирателната урна Чл. 226. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят. (2) Когато Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна и изваждането и броенето на бюлетините продължава. (3) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва: 1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец; 2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци; знаци; 3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак „ Х” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 4. купчинка от бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят за две или повече кандидатски листи, или б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина; 5. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. (4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

това се отразява в протокол”. Забележете сега какво пише: „Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол.” Това да не е роман да се описва?! Когато се констатира недействителност на някой глас, за това се съставя протокол. Какво е това „случаят се описва”?

Ами, с решение, за което се съставя протокол. Но какво значи да се опише случаят в протокол, бе, госпожо председател? Кой случай се описва? Основанията могат да бъдат различни: „случаят се описва в протокол”. Това да не е милиционерски протокол? Има такова стихотворение на Висоцки. Не, случаят се описва. „За недействителността на бюлетините се съставя протокол.” Или „За решението на комисията за прогласяване на действието се съставя протокол” – това е още по-точно. Но не може „случаят”. Кой случай се описва в протокола?

Други предложения? Господин Янев.

Госпожо председател, защото Вие много обичате конкретните предложения, но тук няма нужда от писмено. Да речем, в т. 4: „купчинка от бюлетини по установения образец”, в буква „а” накрая след запетаята това „или” е излишно.

Трябва да се размести самият текст, госпожо Фидосова. Освен това, госпожо председател, не по темата – искам да Ви помоля да не плашите народните представители от РЗС, че ще ги гоните от пленарната зала. Моля Ви, недейте с такива заплахи, защото това повече ни мотивира. Благодаря ви. Тъжно Ви е, господин Янев, че още никого не съм изгонила от залата, но и това може да се случи! Други народни представители, има ли? Господин Терзийски, заповядайте.

този текст ще доведе до масови жалби по отношение на процедурата на преброяването на бюлетините. Предлагам ви, да отложите приемането на този член и той да бъде редактиран, така че избирателната комисия да може да работи нормално, без да създава такива предпоставки. Това е като някакъв като някакъв религиозен или не знам какъв ритуал. Слагат се две урни, отварят се едновременно. Броенето продължава и т.н., да не изброявам всички точки вътре. Зачетете го внимателно, преди малко Вашите колеги ме питаха защо се смея. Питайте ги и тях. Изчетете го внимателно и вижте какво представлява като логическа последователност. Неспазването на една от тези ритуално заложени точки ще води до подаване на жалби и до оспорване на резултатите.

тъй като преди малко говорихме за законодателна техника, вижте колко неиздържан е текстът на чл. 222,

Купчинките от бюлетините по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пише със син цвят за една кандидатска листа.

Ето сега пак е обърната законодателната техника. Трябваше да пишат „отговарящи на изискванията на чл. 221, ал. 2, точки 1, 2, 3”. Трети път сменяме законодателната техника и затова аз, госпожо председател, за да бъда в тон с мнението на мнозинството предния път, когато се гласуваше против, сега правя точно обратното предложение: за редакционна промяна в т. 5, където да не се прави това текстово възпроизвеждане, както е, а да има директно позоваване на чл. 221, ал. 2, т. 1 „отговарящи на изискванията на чл. 221, ал. 2, т. 1, 2”.

Уважаема госпожо председател, първо, по това, което господин Янев каза за „или”-то в т. 4 след текста на буква „а” трябва да остане „или”, защото по т. 4 става въпрос за една купчинка от бюлетини

за редакция в ал. 2 след „първата урна” да се сложи точка и текстът, който е след „първата урна” да отпадне.

Уважаема госпожо председател, не зная дали е възможно да се намери друга форма, която да е още по-объркана и неясна. Чета го, може би сме уморени, чл. 222,

Господин Божинов, участвали ли сте в секционна комисия, виждали ли сте как се подреждат бюлетини? ГЕОРГИ

дебата. Преминаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак навсякъде символът „Х” да отпадне, което комисията не подкрепя.

да се съдържа препратка по чл. 201 и съответните точки, в които се съдържат изписаните понятия. Гласуваме предложението на господин Василев.

да бъде: купчинка от бюлетини, отговарящи на изискванията на чл. 221, ал. 2, т. 1, 2 и 3.

Да, и сега ще го подложа на прегласуване. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Да бъде подложено на прегласуване по този начин, госпожо председател, за да може, понеже предния път с обратен аргумент отхвърлихте предложението, сега правя предложение точно както искаше тогава мнозинството. Да бъде в този стил. Нормално е, да не бламирате сами себе си и вече да гласувате „за”.

редакционна поправка на чл. 222, ал. 4 по повод действителността на оспорена бюлетина. Гласуваме предложението на господин Миков.

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Фидосова в чл. 222, ал. 2, текстът „и изваждането и броенето на бюлетините продължава” да отпадне и пред него, пред „и” да бъде поставена точка, след думата „урна”. Гласуваме предложението на госпожа Фидосова.

Подлагам на гласуване чл. 222 в редакцията по доклада на комисията с наименование „Правила за отваряне на избирателната урна”.

223 със заглавие „Преброяване на подадените гласове”. Член 225 – предложение на Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 225, който става чл. 224 със заглавие „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”. „Раздел ІV Преброяване на гласовете при избори за общински съветници и кметове”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване членове с номер 224 по вносител, който става чл. 223 със заглавие „Преброяване на подадените гласове”, чл. 225, който става чл. 224 със заглавие „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”, и предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV „Преброяване на гласовете при избори за общински съветници и кметове”. Гласували

Стаменов и Дедев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Осман, Янков и Казак – в чл. 226 навсякъде символът „X” отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 226, който става чл. 225: „Установяване на действителност и недействителност на вота Чл. 225. (1) При установяване на резултатите от гласуването за всеки вид избор една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен. (2) Гласът е действителен, когато: 1. бюлетината е по установения образец; 2. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, и 3.

Гласът по ал. 2 е действителен и когато: 1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; 2. поставеният от избирателя знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;

волята на избирателя; 4. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия; 5. бюлетината не е по установения образец; 6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци. (5) Броят на гласувалите избиратели за всеки вид избор е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини за съответния вид избор.” Изказвания? Няма. Преминаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Осман, Янков и Казак, които комисията не подкрепя.

народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак в чл. 223 навсякъде символът „Х” отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 223, който става чл. 222: „Правила за отваряне на избирателната урна Чл. 222. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят. (2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна и изваждането и броенето на бюлетините продължава. (3) Бюлетините за всеки вид избор се подреждат на купчинки, както следва: 1. купчинка от бюлетини за всеки вид избор, които не са по установения образец; 2. купчинка от бюлетини за всеки вид избор с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;

с отбелязан вот със знак „Х” или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят за две или повече кандидатски листи или за двама или повече кандидати за кметове, или б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” върху всяка бюлетина; 5. купчинки от бюлетини за всеки вид избор по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят за една кандидатска листа или за един кандидат за кмет, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. (4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.” Да, госпожо председател, само в ал. 2 след думите „първата урна” да се сложи точка и текстът след тези думи да отпадне. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.

след думите „първата урна” да се постави точка и текстът след него да отпадне. Гласували

Подлагам на гласуване чл. 228, който става чл. 227 по доклада на комисията и със заглавие „Преброяване на подадените гласове”.

за избиране на кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 229, който става чл. 228 със заглавие „Протоколи за отчитане резултатите от гласуването”.

Гласуваме чл. 229 по вносител, който става чл. 228 по доклада на комисията със заглавие „Протоколи и отчитане резултатите от гласуването”.

„Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”. „Раздел V „Предаване на протоколите от секционните избирателни комисии”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V. Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 231. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 231, който става чл. 230 със заглавие „Предаване на протоколи в районната избирателна комисия”. Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 232. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 232, който става чл. 231 със заглавие „Предаване на протоколи в общинската избирателна комисия”. Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 233, който става чл. 232: „Изпращане на резултатите от гласуването извън страната

с наименование подкрепено от комисията, чл. 230 – „Предаване на протоколи в районната избирателна комисия” и чл. 231 – „Предаване на протоколи в общинската избирателна комисия”. Гласували

232: „Изпращане на резултатите от гласуването извън страната Чл. 232. (1) Председателят на секционната избирателна комисия извън страната, когато той отсъства секретарят, а когато отсъстват и председателят и секретарят определено с решение на комисията лице, изпраща незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия, чрез протокол-грама и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната. (2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се изпращат от секционните избирателни комисии извън страната чрез дипломатическото или консулското представителство по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори. (3) Резултатите от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се предават незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол–грами), а чрез тях на съответната районна избирателна комисия. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в протокола на секционната избирателна комисия. (4) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България изборните книжа и материали от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се изпращат на Централната избирателна комисия, а при избори за народни представители на областната администрация по местопребиваването на кораба и се съхраняват до следващите избори.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 232 – „Изпращане на резултатите от гласуването извън страната”.

Определяне на резултатите от изборите от общинската избирателна комисия”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ. По чл. 245 – предложение на Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 245, който става чл. 242: „Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали Чл. 242. (1) Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии. (2) При При приемане на протокола на секционната избирателна комисия за съответния вид избор общинската избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола по чл. 211, ал. 4. ал. 4. (3) Когато общинската избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия за съответния вид избор, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии. (4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на общинската избирателна комисия. комисия. (5) Когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1. (6) При приемане на протоколите общинската избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 поставят тази разписка до извлеченията от протоколите. (7) След приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 в общинската администрация на комисия, в състав, определен по реда

Помещенията, в които се съхраняват се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали

Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват преброяване на гласовете след приемането на протоколите от всички комисии”. Тоест заради несъответствие в номера на протокола...

да отпадне текстът, ако не съответства номерът, ще се върне в секционната комисия и ще започне отново да брои. Няма такъв филм, в който две комисии ще извършват броене! Има си секционна комисия, тя е длъжна и тя отговаря за верността на протокола. Това променя изцяло състава при броенето, да не говорим, че броенето вече отива в съвсем друга ситуация. Как така ще се получи? Просто се пише, че протокол, чийто номер не съответства, е недействителен, не се приема изборния резултат и се приключва. Откъде се появи този номер, протокол с несъответстващ номер? От къде се появя така? Нали всичко е фабрично, нали се предава, нали се описва? Щом дойде някой с протокол, чийто номер на съответства, значи е фалшифициран изборът! И Вие какво, санирате фалшивия избор с увеличаване състава на броячите! Няма такъв случай! Щом протоколът не съответства, значи се прогласява изборът за недействителен, не се зачита този резултат. Как така няма да съвпадне? Значи, отиват, приемат, описват се протоколите, номера – фабрични, защитени, не знам си какво. И вечерта някоя секция се появява с друг номер!? Как става тая работа? От къде е взела този протокол? Само, че като преброят в районната комисия, тази работа се излекува, става редовна! Как така? Нека някой да отговори! Защо въобще тогава предаваме протоколите по опис, защо ги защитаваме с холограма, тройно, не знам си какво, след като може да дойде секционна комисия

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз ще ви прочета още веднъж текста: „Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол”. Явно, че става въпрос за фалшив, за изготвен непредаден протокол с друг фабричен номер. Каква процедура въобще за ново преброяване, след като пликове са отворени, след като е попълнен, след като са отчетени недействителни? Как районната комисия се включва в установяване и констатиране на факти, които са се случили на друго при отваряне на пликове, на бюлетини? Как тя ще ги попълни?! Пликовете са отворени, констатирано е кои са недействителни. Какво ще констатира това съвместно броене, след като секционната избирателна комисия във фалшивия протокол е казала кои са недействителни, казала е във фалшивия протокол кои са празни пликове и пр. Какво ще борят втория път?! Какво ще броят – обяснете на себе си, оставете ме мен, какво ще броят?! Случката се е случила и секционната комисия е констатирала нещо. Изведнъж казвате, че тази констатация, представена в районната комисия, не съответства на действителността, защото номерът на протокола е друг. И тогава почват да броят. Какво броят? Редят купчинки и броят, нали всичко преброено е изписано? Възстановяват картината. Описват случая, както се изразяват. Прегласуване! Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на ал. 3 в чл. 233.

„Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали.” Гласували

Благодаря, госпожо председател. Помолих за прегласуване, за да акцентирам вниманието на почитаемото народно представителство, че всъщност приемаме една абсолютна правна глупост. Ще ви обърна внимание на ал. 5 от гласувания текст, в която се казва, че „когато районната избирателна комисия е установила очевидни фактически грешки в протокола

Действащи норми до момента в законите за изборите, всички видове избори са по този начин, господин Василев. Забравили сте какво се прави в районната избирателна комисия. очевидна фактическа грешка може да установява само органът, който всъщност е присъствал на определените факти и обстоятелства, а не някакъв друг орган, който не е участвал в процедурата, не е присъствал там. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

апелирам да не се према този текст и след това да намерим някакъв начин, госпожо председател, това нещо да се отстрани! Не може в този вид! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване чл. 233 в редакцията по доклада на комисията.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 235, който вече е отразен в § 10.

Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 236, който става чл. 234 със заглавие „Отразяване на данните от гласуването”. По чл. 237 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 237, който става чл. 235:

Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район по чл. 67, ал. 1 или на района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2. (3) Районната Районната избирателна комисия определя избраните независими кандидати в района с използване на районна избирателна квота въз основа на подадените там действителни гласове. (4) При произвеждане на избори за народни представители независим кандидат се смята за избран, ако е получил районната избирателна квота от гласовете в изборния район. Гласовете на независимите кандидати не участват в последващото разпределение на мандатите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 236, който става чл. 234 със заглавие „Отразяване на данните от гласуването”.

чл. 240 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 10. По чл. 241 има предложение на Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 241, който става чл.

Господин Миков, на основание чл. 128 от правилника Ви напомням да спазвате поведението на народен представител в зала. При втора забележка на същото основание ще бъдете отстранен от залата. Отменете гласуването.

236 „Протокол от районната избирателна комисия”, чл. 237 „Вписване на данни в протокола от общото гласуване”, отпадането на чл. 240, чл. 238 със заглавие „Подписване на протокола”, чл. 239 със заглавие „Извлечение от протокола”. Гласуваме!

Благодаря Ви, госпожо председател. Първо, искам да Ви напомня, че като председател сте длъжна да спазвате правилника и независимо дали има или няма направени предложения по един текст, когато има желаещ народен представител да вземе отношение по него, Вие сте длъжна да му дадете думата. Никъде в правилника не е записано, нито има такава практика за 20 години, че щом няма направени предложения по един текст, то никой няма право да се изказва по него. На второ място, искам да се извиня за реакцията си в определен момент, но тя беше предизвикана от Ваше противоправно поведение. На трето място, искам да кажа по текста, по който предлагам прегласуване, че за разлика от текста на чл. 213, където фактическите грешки не се преподписват от членовете на комисията в секционната избирателна комисия, тук съвсем коректно е направен текстът.

2 е записано, че при констатиране поправката се подписва от всички членове на районната комисия, а при секционната такъв текст при очевидна фактическа грешка вие не пожелахте да гласувате. искам да кажа, че приемайки тези текстове, вие създавате предпоставки за фалшификации съвсем умишлено. И още нещо – моля Ви да поканите народните представители в залата, защото е срамота да се приема Избирателен кодекс със седемдесет и няколко гласа.

Ще подложа на прегласуване текстовете. Приемам извинението на господин Миков. Отдавам го на напрежението от засиления ден и отменям наказанието по чл. 128 от правилника, без да съм съгласна, че извършвам нарушение на същия правилник, тъй като коректно с разписаното в чл. 74, ал. 2 давам възможност за предложения и изказвания по текстове, по които има редакционни варианти варианти на комисията, или са направени такива предложения. Подлагам на прегласуване чл. 236, чл. 237, отпадането на чл. 240 по вносител, чл. 238 по докладчик 239 по докладчик. Гласуваме! Призовавам народните представители, които са в кулоарите на парламента, да посетят пленарната зала.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 253, който става чл. 249: „База данни Чл. 249. Общинската избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите

Няма. Гласуваме чл. 240 по доклада на комисията със заглавие „База данни”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 244, който става чл. 241: „Предаване на протокола и другите книжа на Централната избирателна комисия Чл. 241. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на районната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, предават на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия и копия на разписките по чл. 233, ал. 6 не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в района. Протоколите на районните избирателни комисии се предават в Централната избирателна комисия неразпластени. (2) С протоколите и книжата по ал. 1 районната избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия и: и: 1. копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия (списък на получените протоколи на секционните избирателни комисии с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на районната избирателна комисия), комисия), предоставени от изчислителния пункт; 2. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии. (3) След проверка на книжата по ал. 1 и 2 Централната избирателна комисия издава разписка на районната избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и районната избирателна комисия в два идентични екземпляра. (4) Изборните книжа и материали на районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия и екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за районната избирателна комисия, се предават на областната администрация, на чиято територия е разположена тази комисия. (5) Изборните книжа и материали

предложение – в чл. 241, ал. 1, където се казва „не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от секционната избирателна комисия в района” да бъде „24 часа след получаване на последния протокол от секционната избирателна комисия”. Аргументите ни са ясни – не виждам защо трябва два дни да се бавят изборните резултати и да не отидат до Централната избирателна комисия. В края на краищата

знаете – господин Борисов е разпоредил всяка снежинка да бъде уловена още във въздуха, така че не виждам някаква причина, която да налага толкова дълъг срок да се дава на районните избирателни комисии, за да предават книжата си в Централната избирателна комисия. Благодаря ви много за вниманието.

чл. 241 според номерацията, която ни се предлага от комисията, в редакцията на комисията. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. От името на парламентарната група, с оглед малко да се освежат депутатите, да починат, да пият вода, да си прочетат текстовете с редакционните предложения, предлагам да дадете почивка, която е в интерес на по-добрата работа. Благодаря ви.